zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznnim stvarima s državama članicama Europske unije. Posebno i Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. na sjednici. Najavljeno je radimo do 15,00 sati pa koliko odradimo. Ministre izvolite, uvodno izlaganje Orsat MIljenić, ministar pravosuđa. Osnovni razlog za izmjenu je usklađenje sa novom direktivom koja se odnosi na Europski nalog za zaštitu. Dakle o čemu se radi? Radi se o mogućnosti primjene zaštitnih mjera usvojenih u u jednoj državi u drugoj državi EU. Prvenstveno su to žrtve kaznenih djela, da pojednostavim, ako je neko recimo dobio zabranu približavanja u Njemačkoj onda se po ovome to može provesti u Hrvatskoj ili obrnuto. Dakle do sada to nije, znači direktiva je tu, trebamo implementirati, trebamo mijenjati neke stvari. Dakle to je onaj prvenstveni razlog. Drugo, vidjeti ćete u izmjenama neke stvari adresiramo, one su, ja bih rekao prvenstveno uvjetovane time što kada je izvorno zakon rađen mislim 2010. da je bilo ili '11. nema veze, on je rađen na pretpostavkama da će Hrvatska sa ulaskom u EU ući u shengenski informativni sustav, dakle u SIS i da će se procedure odvijati unutar tog informativnog sustava. Međutim, mi nismo u tom sustavu i zato naše, mi i dalje, mi smo inače jedna od zemalja koje su po ispunjenju svojih obveza i s jedne i druge strane u gornjoj i pri vrhu u Europskoj uniji dakle, to nas ne smeta da ispunjujemo obveze ali procedura je nešto drugačija, dakle mi ovdje neke stvari mijenjamo i zbog toga. Također imamo recimo Ministarstvo pravosuđa postaje središnje tijelo za zaprimanje odluka država članica o novčanim kaznama što do sada nije bilo. Međutim, da to sada ide recimo na sve prekršajne, na sudove, to jednostavno previše bi ih opteretili, ništa se sa time ne dobije, jednostavnije da jer to su samo novčane kazne. Određene odredbe mijenjamo u odnosu na neke stvari koje su se pokazale u praksi od toga kako obustaviti domaći uhidbeni nalog dakle onaj koji je izdan od našeg tijela, nisu bile do sada predviđene stvari. Rekoh postupanje policije i državnog odvjetništva tko što kako radi. Ono što je bitno uređujemo situaciju kada predaja nije provedena u roku od 10 dana od pravomoćnosti rješenja od predaje zbog bilo kojih organizacijskih ili tehničkih razloga. Naime, događalo nam se da tu osobu moramo pustiti i sada se postavilo pitanje kako dalje postupati. Dakle to također ovdje uređujemo. Uređujemo instrumente, znači uzajamno priznavanje probacijskih mjera, to su naglasci onoga što se mijenja. To je zakon koji je živi zakon, mi ćemo vidjeti zapravo tek sada od sljedećeg, stvarne njegove dosege u praksi, ne mislim u Hrvatskoj praksi jer evo ovo vam je zanimljiv vjerojatno podatak, dakle Sud u Luxemborugu postaje nadležan za okvirnu okvirnu odluku dakle za primjenu ovog od prosinca ove godine, znači za taj treći stup on postaje nadležan. Tako da je realno da će i neki predmeti iz Hrvatske završavati gore. Iz nekih drugih zemalja već je najavljeno dosta predmeta tako da će sada i taj najviši sud Europske unije imati upliva na to kako će se provoditi stvari. Dakle to će, dopušta mogućnost uvjetovati određene daljnje izmjene, usklađenja ali otom potom kada dođe vrijeme. Znači ovo je sada prvenstveno zbog direktive i ove neke druge tehničke stvari. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepa ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržati će ovaj prijedlog zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznnim stvarima s državama članicama Europske unije. Posebno i zbog toga što Hrvatska dok nije bila članica Europske unije pa čak i prije svoga puta prema Europskoj uniji zaključila je čitav niz bilateralnih, prije toga ugovora upravo o pravosudnoj suradnji sa intencijom kako susjedne zemlje pa i one udaljene ne bi mogle biti mjesto utočišta za one koji su osuđeni u jednoj zemlji. unije naše su obveze i u skladu sa obvezama preuzetim sklapanjem Ugovora o pristupanju Europskoj uniji. I upravo i ove izmjene zakona na tragu su tih obveza da u ovaj postojeći zakon implementiramo direktivu Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi o Europskom nalogu za zaštitu. Dakle to je nešto što do sada nismo imali a to su sve one mjere koje se određuju uz odluku, uz presudu ili tijekom tijekom postupka, jednako tako kada nastupamo kao zemlja koja to mora učiniti ili ona koja traži takav nalog u pogledu tih mjera od drugih zemalja zemalja članica. Dakle što se tiče toga i ono što je već ministar rekao uglavnom koje su to mjere, uglavnom to su one mjere koje su poznate i u našem nacionalnom pravu to su zabrana, najčešće zabrana kontaktiranja sa svjedocima i približavanja žrtvi. Šteta evo što takve mjere ne mogu obvezati i Međunarodni kazneni sud koji već dugo traje. Pa i ono o čemu smo nedavno raspravljali sigurno ne bi bilo potrebe za takvim raspravama. Kao što je ministar naglasio u ovo kratko vrijeme pokazalo se da Hrvatska u Europskoj u ovoj pravosudnoj suradnji iznad prosjeka što je svakako za pohvaliti. Možda jedan mali kuriozitet ove zemlje za koji bismo očekivali najsnažnije zemlje, za koje bismo očekivali da su predvodnica u takvoj jednoj suradnji nisu baš, uglavnom su to druge zemlje. Dakle, ne bih željela ovdje izvlačiti zaključak da upravo veličina zemlje omogućava da se neka zemlja lagodnije i nonšalantnije ovim obvezama. Svakako da je tu njihov povoljniji položaj u pogledu zaštite vlastitih građana i pravo njihove zemlje da prvenstveno nastupaju kao zemlja koja će suditi svojim građanima, pogotovo kad se nađu i na njihovom teritoriju zato što su prije, puno prije pristupile ovoj obvezi pa zbog toga vjerojatno je i tako pokazuje se u takvom jednom pogledu o stupnju suradnje pojedinih zemalja. Međutim, ono što posebno želim napomenuti jeste to da ovakav prijedlog nema nikakvog spora, jedino evo što posebno ministarstvo ovdje naglašava da čitav niz nekih nedoumica koje su se pokazale, ali koje nije detektirala izvršna vlast nego upravo u suradnji sa sudbenom vlasti se pojašnjavaju pa u tom kontekstu upravo uređena je i obustava postupka izvršenja Europskog uhidbenog naloga, odnosno stavljanje izvan snage Europskog uhidbenog naloga zbog zastare ili u slučaju postojanja okolnosti zbog kojih on više nije potreban. To je upravo gospodin ministar naglasio, a i neke druge sitnije izmjene koje samo pojašnjavaju postojeće stanje stvari, a koje je prije svega primijetila naša sudbena vlast. Hvala lijepa. Predstavnici kluba DC-a, Novog vala, Reformista i HNS-a nisu prisutni pa gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime kluba zastupnika HDZ-a kolega Vladimir Šeks. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici. Doista je osobito zadovoljstvo sudjelovati u ovoj raspravi pred 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 6, 4 zastupnika i 2 zastupnice i mene kao sedmoga i tri pardon gospođo potpredsjednice, tri. Radi se Radi se naizgled o jednome prijedlogu zakona koji predstavlja implementaciju direktive Europskog parlamenta o Europskog uhidbenom nalogu za zaštitu kojom se u pravni poredak uvodi novi oblik pravosudne suradnje suradnje u cilju primjene zaštitnih mjera u korist žrtava ili mogućih žrtava kaznenih djela. Međutim, … malo se vratiti u blisku prošlost. Izmjene ovoga zakona koje su donijete tri dana prije pristupanja Hrvatske do dovele su do toga da je Hrvatska sa tim izmjenama zakona stavljena na stup srama, da je ozbiljno izgubljena vjerodostojnost Hrvatske jer je svrha izmjene i dopune toga zakona tri dana prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji dovela do toga da se stvorilo snažno uvjerenje uniji da Hrvatska tim izmjenama zakona nastoji opstruirati primjenu Europskog uhidbenog naloga na ljude koji su bili obuhvaćeni sa tim Europskim u poznatim slučajevima Perković i Mustač. I Hrvatska je pod žestokom kritikom morala, Vlada je morala predložiti promjenu toga zakona i ta promjena je dovela do toga da se Europski uhidbeni nalog mogao provesti u odnosu na ova dva slučaja. Tada je došlo do jedne situacije donošenjem ovoga zakona da se je stvorilo jedno jako uvjerenje i u Hrvatskoj i u Europi da Hrvatska pokazuje, ne kao država ali da pravosudna tijela Hrvatske jednostavno pokazuju nespremnost procesuirati zločine koji su dovodili za vrijeme bivšeg komunističkog sustava. Ali to je vrijeme iza nas, taj zakon je promijenjen i oko Europskog uhidbenog naloga sada je vrlo jasna pravna situacija.

pokazuje nešto što bi trebalo bar razjasniti. Recimo primjerice u članku 10. prijedloga zakona

što je samo po sebi razumljivo. I sad ima, i kada nastupi zastara kaznenog progona ili izvršenja kazne te drugi razlozi zbog kojih Europski uhidbeni nalog više nije potreban. Gospodine ministre, gospođo zamjenice ministra, bilo bi dobro da malo objasnite što znači dodatak ovoga stavka 3. o stavljanju iznad snage Europskog uhidbenog naloga kada nastupi zastara kaznenog progona ili izvršenja kazne gdje kad nastupi zastara, po kojem pravu, po mjerodavnom pravu zemlje iz koje se traži državljanin da bude predan uhidbenom nalogu ili zemlje koja je izdala uhidbeni nalog. I što ovo znači ova stipulacija: "te drugi razlozi zbog kojih europski uhidbeni nalog više nije potreban". Isto tako i u članku 18. prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona stoji stipulacija: "Iza članka 24b. dodaje se naslov i članak 24c. koji glase: glase: Obustava postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga. članak 24c. Sud obustavlja rješenjem postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga, ako se tražena osoba više ne nalazi na državnom području Republike Hrvatske ili ako je država izdavanja stavila izvan snage europski uhidbeni nalog". Potpuno jasno opet da će sud obustaviti postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga ako je država izdavanja stavila ga izvan snage. Ali što znači, u kojem kontekstu znači ova rečenica da će sud obustaviti rješenjem postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga ako se tražena osoba više ne nalazi na državnom području Republike Hrvatske. I konačno, mislim da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog ovoga zakona jer je bitno implementirati direktive EU u naš pravosudni sustav. Ali s obzirom da je Republika Hrvatska članica EU i da je naš pravosudni sustav dio pravosudnog sustava EU trebalo bi analizirati učinke dosadašnje primjene ovoga zakona na način da se prezentira cjelokupno izvješće o suradnji sa zemljama članicama EU. Daklem, trebale bi dobiti podatke o tome koliko je zahtjeva i koje vrste zaprimljeno, koliko i na koji način je riješeno, koliko zahtjeva smo mi postavili, kako su naši zahtjevi riješeni? I kad bi dobili takvo jedno izvješće sa svim, sa svom ovom strukturom o suradnji sa zemljama članicama EU oko primjene ovoga zakona mogla bi se dati jedna cjelovita ocjena kako cijeli sustav funkcionira i gdje je potrebno izvršiti poboljšanje. Zato plediramo da da Ministarstvo pravosuđa napravi takvo jedno izvješće sa svim ovim sastavnicama kako bi mogli utvrditi kako funkcionira sustav Europskog uhidbenog naloga, odnosno primjene ovoga Zakona o pravosudnoj suradnji o kaznenim stvarima sa državama članica Europske unije, a prethodno bih molio kažem da razjasnite ove dvije stipulacije koje odnose na ova dva članka u prijedlogu u prijedlogu zakona. Inače, mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Šeks, podsjetili ste na vremena kojim treba reći ne ponovila se. O Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s članicama EU smo isto tako prvi puta prije ulaska u EU razgovarali ako se sjećate u popodnevnim satima. To je došlo na dnevni red iznenada. Bilo nas je isto vrlo malo u Saboru i reagirali smo. Mislim da je klub HDZ-a reagira i mi ovdje u sredini pitavši se zbog čega se radi tako važna stvar u neprimjereno vrijeme, mada nas uvijek uvjeravaju da je svako vrijeme primjereno za rasprave. Izmjene tri dana prije ulaska u EU i to nepotrebne izmjene i svađa sa EU nekoliko mjeseci svađa pod navodnicima, pritisci koji su dolazili iz Europe sasvim sigurno se slažem s vama da nije, nisu učinili dobro Hrvatskoj, da je Hrvatska pretrpjela veliku štetu jer smo postali nevjerodostojna zemlja koja je htjela prije same proslave podvaliti Europi nešto što nije s Europom bilo dogovoreno. I usprkos tim nastojanjima Vlade da pokuša zabašuriti tu svoju pogrešku na žalost nikad nije nitko došao u Sabor i ispričao se i rekao oprostite pogriješili smo, bilo je tako kako ste vi rekli. Zato kažem ne ponovilo se, ali zato treba podsjećati da bismo učili na vlastitim pogreškama. Kolega Šeks, hoćete odgovarati? Ne. Hvala. Zamjenice ministra pravosuđa želite završnu riječ? Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, evo ukratko ću odgovoriti na ova dva konkretna pitanja postavljena od strane poštovanog zastupnika gospodina Šeksa. Dakle, pitanje prvo se odnosilo na dodatak odnosno stavak 3. u članku 17. Mi smo ovu odredbu nadopunili na način da ono tijelo koje je izdalo europski uhidbeni nalog da ga je dužna odmah staviti izvan snage ako nastupe okolnosti, dakle ako tražena osoba bude predana ako nastupi zastara. Ili drugi razlog kada uhidbeni nalog više nije potreban. Upravo je ova odredba dodana na traženje prakse, odnosno na traženje onih koji naloge izdaju. Vi ste postavili pitanje da li se to odnosi na naloge izdane u RH? Pa naravno, da. Naš suverenitet se prostire na našem teritoriju, mi ne možemo utjecati na drugi način nego na naše postupanje, odnosno na naše izdavanje. I ova se odredba odnosi na hrvatska tijela koja izdaju europski uhidbeni nalog. Drugo pitanje se ticalo samog izvršenja europskog uhidbenog naloga, dakle to je postupak kada mi izvršavamo nalog koji smo zaprimili ako se osoba više ne nalazi na našem teritoriju upravo povezano s ovim što sam prethodno objašnjavala mi nemamo nadležnosti i suverenitet na drugim teritorijima ako je osoba izašla sa područja RH. Mi tada više europski uhidbeni nalog kao RH ne možemo provesti. I isto također je praksa tražila da se ovo uredi, dakle da se onda za našu državu takvo traženje izvršenja europskog uhidbenog naloga stavi izvan snage. Pa smo u tom smislu upravo na traženje prakse ove dvije odredbe i nadopunili. Evo, hvala lijepo.